Колеги, моля режим на регистрация. Борис

Тук е господин Гърневски. Прекратете регистрацията, обявете резултата. Регистрирани в залата 115, плюс 7 дистанционно стават 122, 122 е кворумът, 62 е необходимият брой народни представители, които могат да вземат решения в залата.

„Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 054-01-106, внесен от Менда Кирилова Стоянова и група народни представители на 27 ноември 2020 г., приет на първо гласуване на 4 декември 2020 г.

Има кворум – продължаваме със заседанието. Сега ще гласуваме заглавието и декларация от името на група ми е дал знак господин Велчев, така че, госпожо Стоянова, гласуваме само заглавието на Закона.

Благодаря. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 102 народни представители в залата плюс 7 дистанционно – стават 109: за 97 народни представители в залата плюс 7 дистанционно стават за 104, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието. Господин Велчев, заповядайте за декларация от името на група.

(ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!

Всеобщата декларация за правата на човека в Организацията на обединените нации. Това става през 1948 г. Важността на този първи документ все още нараства – неговата важност, с всяка изминала година, защото правата на човека в тяхната универсалност, неделимост и взаимност са в основата на всичко, към което продължава да се стреми днес демократичната част на човечеството. Нашият свят е шарен – изтъкан от различни раси, религии и националности, които в своите корени, култури и традиции са истинските носители на световното културно, културно, етническо многообразие и колорит. Какво по-хубаво от това да имаме живот, изпълнен с мир, разбирателство и сътрудничество?! 2020 г. е и продължава да бъде сложна, непредвидима, противоречива и много трудна. Светът пламна и пандемията от COVID-19 постави на дневен ред въпроси, които не бяхме си задавали до момента. Появиха се проблеми, за чиито решения никой нямаше готов отговор. Тази пандемия засегна абсолютно всички сфери на обществено-политическия, икономическия, стопанския, културния живот, включително и сферата на правата на човека. И ако, от една страна, се засилиха проявите на агресия, страх, паника, омраза, бездушие, в същото време в пъти се увеличиха обединението и съпричастността между хората, доброволчеството, кампаниите за дарителство. Засили се вярата на човека и в доброто, че за човечеството има надежда. Това е един от многото трудни уроци напоследък, научени по начин наистина нелек, но пък даващ ни знание и перспектива и най-вече надежда как бихме могли да се справяме в бъдеще с подобни заплахи. Позволете ми да Ви припомня ключовите приоритети на страната като член на Съвета на Европа и член на Организацията на обединените нации по правата на човека, нашата политика в сферата, която е насочена към осигуряване на равенство за всички български граждани независимо от етническата им принадлежност, вероизповедание или сексуална ориентация: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 Нашата страна полага сериозни и непрекъснати усилия, като част от Европейския съюз, при спазване принципите на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона да адаптира, осъвременява и повишава коефициента на полезно действие на собственото си законодателство в тази изключително важна област, каквато е правата на човека. В този момент, днес, когато светът е изправен пред невидим и коварен враг, повече от всякога ние тук, в нашата родина, независимо от етнос и религия, успяваме да живеем, следвайки принципите, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека, а именно човешко достойнство, свобода, равенство и братство – принципи, които са израз на най-високото ниво на хуманизъм, мечти, стремежи, идеи на цялото човечество. Защото начинът за преодоляване на предизвикателствата на 21. век е, ако сме единни в своето многообразие и толерантни в своите различия; ако заявяваме своята воля и убеденост, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права, както прокламира член 1 от Всеобщата декларация за правата на човека, ако продължаваме да се борим непрестанно за постигането на съгласие, сигурност и мир между хората. Нека не забравяме, че след най-тежкото и смазващо поражение винаги идва и победата. Просто е въпрос на време да устоим всички заедно в разбирателство, да не губим вяра и да не се предаваме. Нека Бог да пази България! Благодаря Ви за вниманието.

Създава се чл. 36б: „Доставка на ваксини срещу COVID-19 и на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19 Чл. 36б. (1) Облагаема доставка с нулева ставка с място на изпълнение на територията на страната е: 1. доставката на ваксини срещу COVTD-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини; 2. доставката на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези изделия. (2) Алинея 1 Алинея 1 се прилага, когато ваксините срещу COVID-19 и ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19 отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия.“

на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (OB, L 136/1 от 30 април 2004 г.) или по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“ Комисията

от 20 ноември 2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия

„§ 5. (1) Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, се смята за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9, ако определи акредитиран представител по чл. 133 до 15 януари 2021 г. включително, с изключение на случаите когато в този срок се регистрира по чл. 154 или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза и уведоми за това до 15 януари 2021 г. включително, териториалната

с издаване на акт за дерегистрация. (4) В случаите по ал. 3 актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът по ал. 1. (5) При дерегистрацията по ал. 3 се приема, че лицето извършва доставка по чл. 111.“ по чл. 111.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6: „§ 6. (1) Възстановяване на данък на данъчно задължени лица, установени в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, които не са установени на територията на страната, за получени стоки и/или услуги на територията на страната до 31 декември 2020 г. включително, се извършва по реда на чл. 81, ал. 2, предвиден за лица, които не са установени в държавата членка по възстановяване, но са установени на територията на Европейския съюз. Заявленията за възстановяване за данъчни периоди до 31 декември 2020 г. включително се подават до 31 март 2021 г. включително. (2) Стоки, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на Обединено кралство Великобритания до 31 декември 2020 г. включително, които пристигат или превозът им завършва на територията на Обединено кралство Великобритания на или след 1 януари 2021 г.,

Стоки, изпратени или транспортирани от територията на Обединено кралство Великобритания до територията на страната или до територията на друга държава членка до 31 декември 2020 г. включително, които пристигат или превозът им завършва на съответната територия на или след 1 януари 2021 г., се смятат за стоки, изпратени или транспортирани от територията от територията на държава членка. За удостоверяване наличието на обстоятелствата по изречение първо лицето трябва да разполага с документ за доставката и документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките. (4) Корекции на подадени справки-декларации чл. 159б за лица, регистрирани за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, или подадени в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия по режим извън Съюза и режим в Съюза по отношение на услуги, предоставени в като държава членка по потребление до 31 декември 2020 г. включително, се извършват най-късно до 31 декември 2021 г. включително по реда на чл. 159д. 159д. (5) Стоки, изпратени или транспортирани до 31 декември 2020 г., включително до територията на Обединено кралство Великобритания, които се връщат на територията на страната след 1 януари 2021 г. от което е изпратило или транспортирало стоките, при вноса им на територията на страната са освободени от данък при условията и по реда на чл. 58, ал. 1, т.

Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. За периода от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително чл. 245, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане не се прилага при спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел V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

в преходните и заключителните разпоредби се създава § 21а: „§ 21а. (1) През 2020 г. Министерството на здравеопазването може да субсидира лечебни заведения за болнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето. (2) Субсидирането по ал. 1 се извършва

§ 7 с редакция на Комисията, предложен от народния представител Менда Стоянова; както и § 8 с редакция на Комисията – предложение на народния представител Александър Иванов. Гласували

Прекратете гласуването,

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца. 2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия. 3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед от 27 декември 2010 г. на министъра на труда и социалната политика. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор. 4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902-01-7, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 11 април 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

така: „6. приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.“

изпълнението на общинския бюджет, включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет показатели по чл. 52, ал. 2 за районите, кметствата и населените места с кметски наместници.“ По § 3 има предложение на народния представител Искрен Веселинов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 52 се правят следните допълнения: 1. Създават се нови ал. 2 и 3: „(2) Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси. (3) Когато се финансират обекти на територията на кметствата и населените места с кметски наместници и възложител е кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници или оправомощени от тях длъжностни лица се включват в съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки, участват при съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Закона за устройство на територията и нормативните актове по прилагането му, и в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите.“ 2. Създават се нови ал. 5 и 6: „(5) При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място; 2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

определени с наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, а капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „е“ от Закона за публичните финанси се определят въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в района или в населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на района, с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания по наименованието на Законопроекта, както и по параграфи 1, 2 и 3? Заповядайте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация бяха предизвикани най-вече от срещите и исканията на представителите на кметствата в България. Имаше среща и при премиера – господин Бойко Борисов, бяха широко анонсирани, но промените, които сега правим, не дават решение на исканията на кметовете на малките населени места. места. Така или иначе сега общинските съвети пак определят бюджетите на общината и ако те решат, залагат средства, които ще бъдат необходими за изпълнение на мероприятия от социалната и техническата инфраструктура в кметствата. Има три вида общини и три вида отношение на кметовете – това е от моята практика. Първото е, когато кметовете гледат с правилна позиция и се опитват да решават проблемите на кметството наред с проблемите на общинските центрове. Вторите правят определен график и през четирите години последователно решават проблемите на определени кметства. Има обаче и такива, които ги неглижират и обръщат внимание повече на общинския център. С определението

„Показателите се определят въз основа на актуални данни за състоянието на техническата и социална инфраструктура в района или в населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на района, кмета на кметството или кметския наместник, като се взимат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз.“ Съвсем естествено е, че това звено по териториално и селищно устройство ще вземе такива решения, които е наложил кметът, тъй като те са му подчинени. Хубаво е това, че включваме кметовете в комисиите, които провеждат обществени поръчки

ДИНКОВ: ...не по-малко от 30% от постъпленията да бъдат в разпореждане на съответното кметство за решаване на въпроси от местно значение. Така написаните обаче текстове за мен са пожелателни. Те няма да решат регионалните различия, така и въпросите, свързани с демографската криза, които бушуват в малките населени места. Така че и по този текст ние ще се въздържим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Динков. Има ли реплики по изказването на народния представител

Уважаеми господин Председател, уважаеми колега! Аз преди всичко искам да кажа, че настоящите текстове са продукт на един много усилен дебат, който се случи, първо, в Министерския съвет, разбира се, които внесоха първоначалния вариант на Закона, и, второ, в рамките на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Дебат, от който не беше изключен нито един неин член, а бяха инкорпорирани представители на Националното сдружение на общините в

предотвратяването, за съжаление, на някои извращения в практиката в местното самоуправление, когато противостоящи си кмет на кметство и съответно общински кмет – противостоенето води до това да има трайно неглижиране на едни населени места за сметка на други и години наред съответното населено място да не получава това, което му се полага като бюджетно финансиране – било за инфраструктура, било за дейностите си. Истината е, че ние не можем да излезем от рамките на Закона за местното самоуправление и неговата философия, където органът на местното самоуправление е общинският съвет. Това, което правим, е да изискваме от общинските съвети да определят по един публичен начин, чрез наредба критерии, по които ще се финансират всички населени места. Тези критерии трябва да са обективни като дължина на пътна мрежа примерно брой на жители, било някаква комбинация от тях. Общо взето тези критерии са известни в подзаконовите нормативни актове на Министерството на финансите и неслучайно ние правим постоянно препратки към тези нормативни актове. Това, което мисля, че правим, и от което кметовете на кметства са доволни, е първо да гарантираме едно немалко финансиране от тяхната собственост, която, намирайки се на територията на съответните малки населени места, се използва, генерира приходи за общината, но често тези приходи изобщо не стигат до съответните населени места. Първо, ние тук създаваме един гарантиран минимум от средства, които от тези приходи ще постъпват в съответните кметства и ще могат да бъдат реализирани мероприятия по изграждането на техническата и социалната инфраструктура. Второто, което правим, третото, като прибавим наредбата и съответно обективните критерии за разпределяне на общинския бюджет на населени места, е това, че създаваме максимална публичност и през общинския съвет трудно би могло да се защити тоталната дискриминация на едно населено място. Единствената Единствената претенция на кметовете на кметства, която не можем да удовлетворим, е някакъв вид санкционен режим – наказание срещу кметовете на общини, ако те не изпълняват Закона. ние пишем законите с идеята, че те ще се изпълняват. Освен това след приключването на съответната финансова година има достатъчно много контролни органи – Сметна палата и финансов контрол, и така нататък, които минават и които могат да потърсят съответната административна или друга отговорност на един кмет на община, ако той не изпълнява заложеното в Закона. В този смисъл всички сме били водени от желанието да създадем максимална гаранция. Направили сме допустимото от Закона. Факт е обаче, че ако има желание за нарушаване на Закона, ние не можем в Закона за местното самоуправление и местната администрация да предвидим такива санкционни механизми, които да са наказателни и съответно да респектират нарушителя. Все пак смятам, че в останалата част от правната ни система има достатъчно такива норми, които да дисциплинират кметовете на общини. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Веселинов. Реплики има ли? Господин Динков, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Веселинов, всичко, което казвате, е вярно. Въпросът е в това, че – да, отпускаме някакви средства като процент – 30% от постъпленията от продажби на имущество, на дървесина и на други, което е крачка напред. Но в крайна сметка текстовете, които са записани, не задължават нито кмета, нито общинските съветници да приемат бюджет, в който наистина да бъдат заложени определени показатели, които да задоволяват нуждите на населените места. И представителите на Сдружението на малките населени места, на кметствата го заявиха в нашата комисия. Аз разбирам, че може би е трудно да запишем някакъв задължителен характер, но в крайна сметка може би в това отношение трябваше прецизиране на текстовете, така че кметовете да бъдат задължени да включват в бюджетите си

Като дуплика мога да кажа само, че Законът е задължителен за всички, няма пожелателни закони. Никой не може да попречи на някого да наруши Закона, но в края на краищата ние създаваме нормата, а отклоненията от нормата ще бъдат санкционирани по друг ред.

Предложих ал. 6, по която искате да се въздържите, да се гласува разделно, за да можете да подкрепите останалите текстове, нали така?

Подлагам на гласуване

за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове не отговаря на изискването на чл. 14, загубва статута си на кметство.“ § 5. (1) Населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на Републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискването на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове. (2) Кметските наместници в населените места, които към деня на влизането в сила на този закон отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, продължават да изпълняват правомощията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство. (3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кметски наместник в населено място по ал. 2 кметът на общината може да назначи нов кметски наместник. § 6. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение

2. Алинея 7 се изменя така: „(7) Кметовете на райони, кметовете на кметства, кметските наместници или определени от тях служители от съответната администрация се включват в състава на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянето под наем, под аренда или разпореждането с имоти на територията на района или на съответното населено място се извършва от кмета на общината, както и в комисиите за възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии в съответното населено място – общинска собственост.“ § 8. В Изборния кодекс

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! През 2015 г. на изборите за кметове на кметства се гласува в 3461 населени места, тъй като Законът беше такъв, че над 100 човека гласуват за кмет на кметството. На последните избори след промяната, когато числото стана 350, се гласува в 1968 кметства, или 270 хиляди човека нямаха право да гласуват за кмет на населеното си място. А в тези населени места няма публични услуги, няма лекар, полицай, няма аптека – кметът е всичко, и хората искат да си избират кмета сами.

и хората трябва да се разкарват до общинския център. Нашето предложение и по-рано, и сега е избори да има в селата, в кметствата над 100 човека. човека. В тази връзка, господин Председател, правя и процедура – гласуването по чл. 14 да стане в три степени: първо да гласуваме за 100 човека, второ, за 250 и после за 350 човека, както е предложението по Доклада на Комисията. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от ВМРО винаги сме предлагали хората да имат право на избор хората да имат право на избор – да си избират кмета, а не той да им бъде спускан по партийна линия от когото и да било и да обслужва интересите на конкретната партия, от която е кметът на тази община.

не разбирам защо колегите от ГЕРБ не подкрепиха това предложение. В крайна сметка през март месец, когато ходим сред хората, е ясно и трябва да се знае от всички кой защитава интересите на хората от малките населени места – хората, които искат да си изберат кмет! Да, сигурно ще има разходи, предполагам, че мотивите в едната си част ще са тези ще има разходи по отпечатване на бюлетини. Но какво от това? Демокрацията струва пари и винаги е струвала пари. Харчовете за много по-маловажни работи са доста по-големи, отколкото за важните за нас

През 2016 г. чрез изменение на Изборния кодекс се извършва промяна в чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Прагът за образуване на кметства се изменя от 100 на 350 жители по постоянен адрес. Последните четири години доказват категорично, че това поставя под съмнение свободата на волеизлияние на избирателите в населените места. Повишаването на прага за образуване на кметства е извършено, без да се изготви и представи експертен анализ на демографската картина на населените места в Изложените аргументи за целесъобразност и ефективност на изразходването на публични средства за организация на изборите за кметове на кметства са несъстоятелни и не са причина гражданите да бъдат лишени от правото да упражняват своя вот. Напротив, засилва се съмнението, че през законодателството се дава реална възможност, широко се отваря вратата за назначаване на удобни хора или те биват принудени от обстоятелствата да се съобразяват с общинската администрация и общинските кметове, а не с потребностите и нуждите на хората в населените места, пък били те и 100 човека. Вследствие на тези промени над 270 хиляди граждани на Република България и над 1100 населени места не могат да избират своя кмет пряко, както и да бъдат избирани. Направеното предложение по § 4 – числото „250“ да се замени със „100“, трябва да бъде осмислено и прието. Това ще даде възможност управляващото мнозинство да изчисти всички съмнения и да докаже, че демократичният принцип на право на глас на всеки български гражданин трябва да бъде приет

Практиката, и животът най-вече доказа, че ние сме допуснали грешка при промяна на законодателството. В момента имаме възможност да поправим тази грешка и да приведем нашето законодателство в унисон с европейското. Каква е европейската практика, колеги? Европейската практика е към децентрализация и към самоуправление до възможно най-ниските нива. Тук мога да Ви дам пример с Франция, Швейцария, Италия, където има малко по-различен териториален принцип на разделение, но все пак е подобен, сходен на принципа в България, където съществуват селища или селищни образувания с по 20 и 25 души, дори има и с по и с по пет. Всяко такова населено място има право да си избере представител, който да го представлява пред съответните административни власти.

Тук отново ще дам пример със западноевропейска държава – членка на Европейския съюз, а именно Испания, където до определен брой жители – при това немалък, мисля, че беше 10 хиляди – кметът на населеното място няма право на възнаграждение. И там, подчертавам, и там, както и тук, главното действащо лице е секретарят на общината. Неслучайно в българското законодателство за секретар на общината се изисква висше образование, докато за кмет не се изисква никакво образование. Именно поради тази причина смятам, че са налице предпоставките и ние да проведем прословутата децентрализация, за която говорим от много време, но само я говорим от трибуната и не предприемаме никакви действия. Трябва да дадем възможност на малките населени места, на хората, живеещи в тях, да се самоопределят и да избират да ги ръководят хора, които са близки до тях, разбират проблемите им и ще имат желание да ги решават най-малкото защото ще са жители на съответното населено място и ще ги боли как то се развива. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Байчев. Има ли реплики?

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ясно е за всички – последователна политическа позиция на БСП е, че ние сме за това възможно най-много граждани да имат право да упражнят правото си на избор за това кой да ги управлява. Между другото, в предните изказвания стана ясно, че благодарение на промяната, която беше направена преди три години, реално на 270 хиляди български граждани бяха отнети конституционните права – правото на избор, да гласуват за това кой кмет да управлява тяхното малко населено място. всъщност, уважаеми колеги, изборите в малкото населено място според мен това е наистина възможно най-осъзнатият избор, който може да се състои в България, по простата причина, че в това малко населено място живеят до 100 човека. А кандидатът, който се явява за кмет на това населено място, той е добре познат от години на всички свои съселяни и съкварталци, всички добре познават неговите качества, всички знаят на какво е способен той, всички са запознати с неговата автобиография. Тук, повярвайте ми, партийният принцип не оказва толкова голямо значение, защото хората там, в тези малки места, не гласуват за партии, а гласуват наистина за човек, наистина за способности, наистина за възможности да се решават проблемите.

според нас беше грешка. Затова Ви призоваваме сега да поправите тази грешка, като отново дадем възможност на тези хора пряко да гласуват и да определят това кой да ги управлява, без значение

не виждам в Доклада да има Ваше предложение. Аз разбирам, че подкрепяте нашето – за 100, но в крайна сметка, когато говорите от тази трибуна, Вашите представители особено, че подкрепят такива предложения, е хубаво да го правите наистина. Ако не ме лъже паметта, в залата не сте повече от 40 човека – когато трябва да мине такова предложение, и това е важно за Вашата политическа партия, хубаво е да осигурявате и хората в залата, за да можете да подкрепите достойно такива предложения. Виждаме, че Вашата политическа партия за пореден път казва, че ще подкрепи нещо, и накрая в залата има прекалено малко хора, за да не мине предложението нито за 100, нито за 250 човека. Аз наистина Ви призовавам, ако има достатъчно хора в парламента, които са от Вашата политическа сила, да ги призовете и приберете в залата, за да могат да гласуват. (Реплики.) Доста празни редове има, господин Гьоков! Много празни редове имате! Благодаря. Благодаря, господин Сабанов. Друга реплика има ли? Не виждам желаещи. Господин Проданов – за дуплика. ХРИСТО Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Сабанов, неколкократно сме правили

повишаване на прага на 350 жители, още тогава ние изказахме нашата позиция. Другото, което търсите като поводи от опозицията, в крайна сметка Вие сте управляващата коалиция, Вие сте управляващото мнозинство и е във Вашите възможности да приемете или отхвърлите това предложение. недейте да търсите някакви оправдания в това дали опозицията е в залата в целия си формат или не, защото това за приемането на предложението е изцяло работа на Вашите коалиционни взаимоотношения и на Вашата коалиционна политика.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Ние от „Обединени патриоти“ още от предходния парламент сме работили за това да не се вдига бройката на хората в малките населени места, която да избира кмет. Това е видно и ясно за всички, които са били в предния и в този парламент от всички наши предложения и всички наши разговори, защото считаме, че в малките населени места хората, гражданите трябва да си избират своите кметове – не трябва да бъдат назначавани. Винаги сме били последователни, винаги сме правили предложения в тази насока, за разлика от колегите от БСП, които все твърдят, че всичко е тяхно и го предлагат, а ги няма и в залата да гласуват, а после викат: „Вие сте мнозинството.“ Ами когато Вие, колеги от БСП, искате да помогнете на тези хора в малките населени места, съберете си парламентарната група и го подкрепете. Тук не става въпрос за тук не става въпрос за парламентарно мнозинство, тук става въпрос за интереса на гражданите на малките населени места. Защото ние винаги сме искали и предложението, което сега сме направили за 100 човека – подкрепяли сме и за 200 и за 250 винаги сме искали в тези населени места да има демокрация и хората да си изберат правилния човек, който да ги управлява и да им помага и който да им решава проблемите. Защото много общини в България, за съжаление, се превърнаха във феодални владения. Общинските кметове станаха феодали. Ако ние намалим бройката на хората в малките населени места, които ще гласуват, ще помогнем тези общини да се демократизират, защото сега кметът назначава този негов човек съпартиец, другия негов човек съпартиец. И още по-лошото, за да направи мнозинство в общинския съвет – на тази партия един кметски наместник, на тази партия един кметски наместник. Така си решават, за съжаление, проблемите. Аз призовавам колегите от ГЕРБ оживление от „БСП за България“), защото лично министър-председателят при среща с Асоциацията на малките населени места пое ангажимент и каза, че за него най-правилно и най-редно е

поне да могат да си избират кметовете и да имат човек, на който да разчитат. Колеги от БСП, призовавам Ви още един път – влезте в залата, извикайте и Вашата председателка – на БСП, нека и тя да дойде да гласува, да не отсъства от това важно решение.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ангелов, нямам никакво намерение да влизам в спор с Вас въпреки изключително некоректното Ви отношение към групата на БСП. Вие много добре знаете, че нашата последователна позиция е, че 100 човека трябва да си избират кмет най-малкото защото то не струва нищо на държавата – може би жълти стотинки за отпечатване на една бюлетина. Тази позиция ние сме защитавали последователно в рамките на този парламент от първия до последния момент, когато се е разглеждал Изборният кодекс. Затова казвам, че е некоректно да се обръщате към парламентарната група. Ще Ви кажа защо още е некоректно. Защото Вие сте в управляващата коалиция. Ако искахте да прокарате това Ваше което е и наше желание – ние тук ще осигурим подкрепа на 50-ина човека, колкото са тук хората, защото има и болни – а ако Вие искахте да осигурите минаването на това решение: 100 човека да могат да си избират кмет на населеното място, щяхте да извиете ръцете на ГЕРБ в управляващата коалиция, както им извихте ръцете вчера за промяна на името на 24 май. Тези неща са лесни и се договарят в коалицията. Няма как да прехвърляте! Сега искате да сте популисти, да казвате на хората колко мислите за тях, как да се самоуправляват сами,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Колегата Гьоков, общо взето нищо не ми остави за репликата. Господин Ангелов, с Вас се уважаваме и в лични диалози много пъти сме дебатирали конструктивно. Едното нещо, което исках да Ви кажа, е това: в нашата група има хора, които спазват мерките, и затова не са в залата в момента. Всички, които сме здрави и способни да работим в момента, въпреки епидемията, са тук в залата. В това Ви уверявам! Второто нещо, което е интересно – толкова ли не може наистина, както каза и господин Гьоков, Вие в коалицията предварително да се разберете, а не тук да правите тези театрални постановки в залата? Говорете си, разберете се как ще протече гласуването, уточнете си предложенията – те в ГЕРБ много добре знаят Вашите предложения. Те много добре знаят, Вие не ги правите за първи път! От друга страна, ние ще подкрепим това Ваше предложение. Тогава, господин Ангелов, за какво е тук тази

и в настоящия мандат ние се борим не за повишаване, а за намаляване на броя на избирателите в едно населено място, за да бъде то кметство и съответно да избира кмет. Нещо повече, постигнахме такова намаляване предишния мандат, защото преди бяха необходими 500 човека за избор на кмет, а сега са 350 човека. Това стана в рамките на един диалог с ГЕРБ. За съжаление, мисля, че това беше пределната точка, на която успяхме да ги убедим.

Това исках само да Ви коригирам. Наистина се надявам мнозинството, тоест една от управляващите партии – ГЕРБ, да не бламира собствения си премиер и да подкрепи нашето предложение. Благодаря, господин Веселинов. Господин Ангелов – дуплика. господин Председател. Господин Веселинов, прав сте. Наистина успяхме да направим така, че с разговори и убеждаване намалихме от 500 на 350 души кметове. Това успяхме да постигнем, но считаме, че наистина трябва да продължим и да направим бройката още по-ниска, за да има реално демократичен избор в тези населени места. Господин Ченчев, аз Ви благодаря за това, което казвате за Вашите предложения, визирайки нашите предложения през годините, защото е така. И отношението ми към Вашата парламентарна група беше, защото преждеговорившите се изказаха едва ли не, те са внесли всичко и само те го защитават и няма никой друг. Това е доводът ми, за да критикувам поведението на Вашата парламентарна група. Другото, което е, господин Ченчев, не знам дали от пандемията Вашите редици са толкова засегнати, за да ги няма, но знам, че от началото на септември досега имахте над 300 уведомления по служебни причини да не присъстват в залата, включително на председателката, което означава, че не е по карантина или някакви други причини, а просто по лични или някакви други партийни обиколки.

Господин Динков, Вие предложихте да се гласува чл. 14 разделно, но със самото гласуване на предложенията всъщност ние гласуваме разделно.

цифра. Пристъпваме към гласуване на направените предложения. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Спас Панчев и Александър Сабанов

Прекратете гласуването, Гласували 124 народни представители: за 33, против 2, въздържали се 89. Предложението не е прието.

Искам, господин Председател, процедура по прегласуване, тъй като някои колеги не можаха да гласуват и да упражнят правото си на вот.

Прекратете гласуването, Гласували 136 народни представители: за 91, против 5, въздържали се 40. Наименованието на раздела, както и параграфи 4 – 8 включително са приети.

за второто гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902-01-7, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 11 април 2019 г. Предложение от народния представител Александър Ненков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. …) в

за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Да обясним какво отлагаме за пореден път, за трети път – това е отлагане на отлагането, на отлагането. От 2012 г. до настоящия момент три пъти е отлагано изготвянето на общи устройствени планове на общините. Провокиран съм поради това, че още 2018 г. имахме парламентарно питане относно несправянето на общините и невъзможността за оказване на помощ от Министерството на регионалното развитие към общините за изготвяне на общи устройствени планове. оказа, че 150 общини са възложили, а около 120 общини все още нямат устройствени планове – това е 2018 г., към настоящия момент картинката е абсолютно същата. Сега за повечето от Вас може би общият устройствен план е една цветна картинка, която стои на входа на общината, без да си дават ясна сметка, че реално общите устройствени планове дават дългосрочната и устойчива визия на общината. Общият устройствен план е именно онзи фундамент, върху който стъпва както общинската, така областната, така и регионалната стратегия на България, и това безкрайно отлагане на общите устройствени планове по един или друг начин трябва да престане като манталитет и процедура. Още 2018 г. знаехме какви са основните проблеми, знаехме за проблемите в Министерството на околната среда и водите, знаехме за проблемите в Министерството на регионалното развитие, така че до голяма степен може би кметовете се оправдават и с това. Само ще приведа един конкретен пример. Все още Министерството на околната среда и водите не е издало заповедите за защитените територии. Това е, бих казал, едно от най-важните основания, поради които и самите процедури не могат да стартират, въпреки че министърът миналия петък тук разигра един водевил, пасквил от трибуната, а в крайна сметка се оказва, че той най-малкото е една от причините да не се случва именно това устройствено планиране. От друга страна, Министерството на регионалното развитие две години не може да организира създаването на обща методология, която да помогне на общините, които нямат административен капацитет най-малкото, от една страна, по устройственото планиране, от друга страна, при провеждането на обществените поръчки. В контекста на всичко това, което казах, и предстоящия програмен период, в който общините трябва да кандидатстват за евросредства, за отлагане устройствените планове, изготвянето именно на такива устройствени планове, бих казал, че трябва да го преустановим и максимално бързо да помогнем на общините. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от нашата група ще подкрепим това предложение – едно от десетките отлагания в различни закони, поради причини най-вече в несправянето на администрацията със законодателните срокове. Този въпрос с общите устройствени планове и с господин Веселинов, и с господин Ненков сме го коментирали в годините. При предното отлагане, мисля, на общите устройствени планове досега никой не си направи труда да види коя е бюрократичната черна дупка, която пречи на общините да изработят своите общи устройствени планове и те да влязат в сила. Към изброените тук от колегата преди мен ведомства бих добавил и Министерството на културата, по-скоро културно-историческото наследство, защото там преписки се бавят с месеци, на някои общини и с години. От тази трибуна сме задавали въпроса към министъра: има ли санкциониран кмет за бездействие? Министерството на регионалното развитие осигурява част от средствата за изработването на общи устройствени планове, има кметове, които нехаят и не си мърдат пръста това нещо да се случи. По Закона за регионалното развитие министърът има право да санкционира такива кметове. Досега не съм чул някой кмет да е глобен – защото там наистина наказанието е глоба, санкцията е глоба, затова че нищо не е свършил по изработването на общия устройствен план. Така че ние това ще го подкрепим, защото то е в интерес на стопанския и обществения живот в страната, но нека да се върнем и към идеята наистина да се направи, както каза колегата, една методика, методика за изработване на тези планове и да се осигури една по-бърза пътека от страна на бюрократичните процедури в различните ведомства, защото там съгласуванията са изключително много и наистина

по която тези общи устройствени планове да минат и да влязат в сила, защото те са в интерес на всички български граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Генов. Има ли реплики? Не виждам желаещи. Други изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението за нов § 9 по редакция на Комисията. Гласували

Благодаря, господин Председател. Преди да преминем към Закона, ще помоля за процедура за допуск. На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля в залата да бъдат допуснати

„Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители за създаване на нов § 1: нов § 1: § 1. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 5 се създава буква „г“: ,,г) юридическото лице-изпълнител изпълнява най-малко 90 на сто от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, една от най-разпространените корупционни схеми е свързана с обществените поръчки на държавно, областно или общинско равнище. В съответствие със Закона поръчката се възлага на определен изпълнител, който предварително заявява частта, която ще се изпълнява от подизпълнители и която ще е до 30 на сто. Тя се регистрира в Агенцията по обществени поръчки. На практика основният изпълнител или част от подизпълнителите – често кухи фирми, сключват договор с реалните изпълнители при много по-неизгодни за тях условия. Те следва да имат печалба, което неминуемо ще повлияе на качеството на изпълнението. Тези договори обаче не се регистрират в Агенцията, а разликата в плащането отива за захранване на корупционната схема и корупционният кръг се затваря, след като на реалните подизпълнители се заплаща минимално или въобще не се заплаща за свършената работа. Това е становището, изнесено на интернет страницата на Българската стопанска камара, което очертава тази корупционна схема. Какви са резултатите и последиците от нея? Това е: заобикаляне на Закона, корупционни схеми и практики, некачествено изпълнение и, разбира се, оскъпяване на проекта.

който да изпълнява най-малко 90 на сто от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс, без да ползва подизпълнител или капацитет на трети лица.“ Целта на нашето предложение е да се разкъса тази корупционна практика и схема. Примерите са много.

Такъв е и примерът с „Автомагистрали“ АД, която има 3 млрд. и 200 милиона бюджет – ограничени възможности като техника и човешки ресурси, без да има необходимите човешки ресурси, да може сама да изпълни възложената ѝ поръчка. Когато това не се случи, когато няма ресурси на съответния изпълнител, отиваме вече в тази схема, която

се надявам да осъзнавате, че на практика останалите предложения, които за са промени в Закона за обществените поръчки, действително позволяват заобикалянето на Закона.

корупционни схеми и практики, възлагане на кухи фирми на подизпълнители и така нататък. Схемата я описахме много подробно. Моля, подкрепете това наше предложение, ако сте искрени в желанието си за борба срещу корупцията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов. Има ли реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще започна с това, че се присъединявам към казаното от колегата Филип Попов. Ще се опитам да доразвия неговата теза, а именно, че нашето предложение има няколко основни цели. Първата от тях е прозрачност по отношение на изпълнителя, защото не е важен само изборът, както чухме, а и това кой изпълнява. Няма как дружества с по 20 човека, липса на техника, липса на управленски потенциал, липса на професионална компетентност да изпълняват зададените им задължения, а след това да пренаемат други и по този начин да създават една хранителна верига, която е с несвойствени качества и която няма как да просъществува в нормалните икономически условия. Тази хранителна верига обаче съществува благодарение на това, че се възлага пряко изпълнението. Бих казал, че този този изпълнител изпълнява своята роля на разпределител на средствата и при кого точно те трябва да попаднат. Мисля, че това е една порочна практика, която трябва да бъде прекратена. Бихме могли да си правим съответните изводи също така дали едно дружество следва да бъде допускано до търг, дали въобще трябва да му бъде възложена втора обществена поръчка, при положение че няма капацитета и не е изпълнил първата такава поръчка. Също така ще може да се носи ясна отговорност, освен административна и наказателна такава, по отношение на тези лица, които са допуснали нарушение и са нарушили професионалните си ангажименти при изпълнението на съответната поръчка. по този начин ще може да се изпълни и понижаването на себестойността на поръчката, тъй като ще стане ясно, че няма нужда да се преотдава, а ще се изпълнява пряко от изпълнителя, при което ще може да се повиши и качеството на съответната поръчка. Също така ще може да се осъществява един по-лесен и по-ефективен контрол при изпълнението на съответното задължение, вместо да се по няколко договора за пренаемане на съответната дейност или за възлагане на определена дейност за извършване от други изпълнители. Моля Ви да подкрепите нашето предложение, тъй като е в контекст и в унисон с европейските изисквания за качеството на изпълнение на обществените поръчки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Байчев. Реплики?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Правим това предложение в контекста на досега прилаганата практика с въвеждането на тази норма да дадем възможност на възложителя да прави така наречените вътрешни възлагания на дружества, които се контролират от него. Знаете, че това беше направено от това Народно събрание като изключение. За съжаление, действителността превърна това в практика. По същество обезсмислихме Закона за обществените поръчки. Огромна част от инвестиционната програма на държавата – говоря за милиарди, се възлага по този начин. Най-драматичният пример са автомагистралите. Виждате, че близо 4 милиарда са възложени на това дружество, при пълното съзнание, че няма нужния управленски, технически и кадрови капацитет да изпълнява тези дейности, но успешно след това, без никакъв контрол от обществото, се подвъзлага на частни компании. Искаме да ограничим тази възможност, защото – особено Вие отдясно, радетелите на пазарната икономика, по същество въведохте един държавен капитализъм. Изкривихме в максимална степен пазарната среда и лишихме от всякаква възможност конкуренцията, а в дадения случай примерно е строителният сектор. Никой няма в момента възможност ясно да определи дадената услуга дали ще се извършва на най-добрата цена. Възлагайки по този начин дейностите, лишаваме обществото и от пълния контрол, който има, ако става по обичайния ред на Закона за обществените поръчки. Знаете, че там имаме открита процедура, имаме заявени участници, имаме публичност на договорите, които се подписват, има възможност до самото приключване на процедурата и нейното изпълнение да има в максимална степен обществен контрол върху това как и по какъв начин се разходват тези средства. С тези вътрешни възлагания, които направихме, с милиардите, които изсипахме в тези черни дупки, по същество лишаваме обществото от публичност и от възможност да бъдат контролирани тези средства. Нарушаваме и още един немаловажен момент, а именно контролът и качеството на изпълнението. Въобще ние обезсмислихме целия строителен процес и целия инвеститорски контрол, който е разписан в нашето законодателство по този начин. По същество този, който харчи парите, сам се контролира и се проверява. Това се отразява и на качеството, а оттам знаете, че няма възможност да следим в крайна сметка кой носи отговорността за резултата, който се получава. С тази поправка моля за Вашата подкрепа, защото в крайна сметка пазим и обществения интерес, и съхраняваме обществения интерес за най-добро прозрачно разходване на публичния ресурс в страната. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Бойчев. Реплики?

господин Божанков е след него. Във връзка с предложението на групата на БСП мисля да започнем оттам, че в момента по прилагането на Закона не чухме нито едно изказване в насоката защо той трябва да бъде променен. Върви се най-вече към изказвания от лявата страна на залата – упреци и твърдения, които могат да бъдат проверени от държавните финансови органи за инспекция. И тук искам да съобщя, че миналата седмица по предложение на колегите в Бюджетната комисия сме приели такъв Проект за решение за одит на Сметната палата, който да бъде извършен върху дружеството, в което да акцентират и неговата дейност. Пак подчертавам, колеги, тук говорим за изпълнение на Закона – Законът, който е от 2016 г. и е по предложение на колегите от БСП, за инхаус възлагането на изпълнението на проекти, които да бъдат от държавни предприятия.

която се казва и пише, че наистина трябва да има повече държавно участие и изграждане на инфраструктурни обекти – приоритетно през държавни фирми.

отпадане на такава възможност за мен, изцяло ограничаване на тази възможност да има инхаус възлагане, а директно преориентирано към някакви големи фирми може би. Една, която те имат предвид, ако имат такава, да я кажат – коя е тази частна фирма, която да има подготвени 90% машини, съоръжения и персонал, ако не ме лъже паметта по тяхното предложение, която да изпълнява такива големи инфраструктурни проекти. Вижте, колеги, може много да дебатираме, но да си кажем, че това не

на голяма част от републиканската пътна мрежа. За последните 10 години имаме изградени около 400 км, а последните шест години над 205 км магистрала. Не говоря за изграждането на обходни пътища, на околовръстни пътища – това на София, тези на Ботевград, на Враца, на Монтана, може да има такива, които пропускам. Говорим за проекти, колеги, които са пред цялото общество, които са прозрачни, и мисля, че ние оттук, от тази трибуна, не може да хвърляме неверни твърдения и внушения, а това може да го оставим да го преценят независимите държавни финансови органи. Мисля, че това е правилната практика, защото всяко вмешателство в действащо в момента законодателство и по предложението на колегите от БСП, правещо го неработещо, с неясни дефиниции. За мен – никаква икономическа логика, за да се поддържат такива големи инвестиции, или хора на щат, ако искате, на някаква хранилка, както може би биха искали колегите от БСП да направят. За мен е неприложимо и би излезнало от добрата практика. Колеги, да си го кажем – това е европейска практика. И вчера в Правната комисия имаше въпрос

автомагистрала „Хемус“, 50 години след първата ѝ копка, ще бъде завършена след няколко години – да може българските граждани да стигат освен от София до Бургас по магистрала за три часа и половина, да го правят и до Варна. Аз не виждам защо трябва да променяме законодателството, за да се облагодетелства може би някоя частна фирма, както желаят колегите от БСП, която предварително ще е подготвена с тези машини, съоръжения и персонал. Ако има такава, може би е една и колегите е хубаво да кажат, да го предложат и да го запишем директно в Закона за обществените поръчки, за да не се натоварва толкова процедурата. Няма да коментирам неясните неясните текстове, но може би това е от скоростта и желанието на колегите наистина да променят Закона. Пак казвам, за мен е целенасочено в интерес на някоя частна фирма да се премахне възможността на инхаус възлагането, контрола на държавата, контрола на инвестициите в тази сфера. И мисля, че сегашното спазване на Закона не трябва да бъде променяно с неподготвен добре, технически неиздържан текст и, пак казвам, прилагането на закона се установява от други органи, а не от нас от трибуната на Народното събрание. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Реплики? Господин Байчев Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов, изцяло не съм съгласен с Вас, тъй като тези законодателни промени, които обсъждаме в момента и са предмет на дебат, са направени и предложени, за да бъдат изключение от правилото, докато Вие, колега, превърнахте всяко изключение в правило. Това е, което мога да кажа на Вас, на първо четене. Оттам нататък понеже доста искахте да Ви бъде обяснено подробно, сега ще Ви дам и няколко цифри,

Магистралата, която е по посока Драгоман, колега, е 18 км и е 320 милиона. Една голяма разлика се получава в километри и цена и то не е в наша полза. И ако си спомняте, сръбският премиер ни сръбският премиер ни се подигра, когато се срещнаха с господин Борисов, че още чакат магистралата. От друга страна, Вие също пътувате за Бургас – засичали сме се по пътя. От колко години са тези неравности по платното за движение? Имаше ли време да се организира търг, а не да бъде на пряко договаряне и пряко възлагане, както е в настоящия момент? Магистрала „Хемус“, която очаквате отново да бъде завършена след няколко години, тя отново е на пряко договаряне и е без търг. Колега, съжалявам, но Вие магистралите, строителството и обществените поръчки, както правилно забелязахте, сте го превърнали в една обществена хранилка на партията. Благодаря Ви.

Чирпан до Стара Загора на магистралата. Спомнете си, че Вашето правителство и лично Сергей Станишев – това е гордостта на Вашето правителство и Вашето пътно строителство. Всички български граждани да си спомнят кой построи магистралата и сега я ремонтираме. Но кажете по другите новоизградени трасета къде имате забележки? Тези бабуни са наследство от управлението на БСП.

Моля Ви, колеги, не падайте сами в собствения си капан. Затова сега говорим за реконструкция, говорим за строителство на нови пътни съоръжения и мисля, че контролът е много по-сериозен от страна на държавата по този начин – и пред цялото общество.

се сещат за управлението на БСП и за пътното им строителство. Колеги, моля, не променяйте нещо работещо, нещо, което се случва с ускорени темпове и прозрачно пред цялото общество. Казах как има Агенция за държавна финансова инспекция, има Сметна палата, които наистина наблюдават и съблюдават тези процеси. Не правете законодателство в два без десет, за да търсите частен

и в повечето случаи с предизвестен победител. Това е ярък пример как премахнахте този досаден декор, който открай време Ви пречи – защо някой да жали, след като вече е ясно кой ще печели обществените поръчки и кой ще усвоява държавния ресурс. Естествено, държавният ресурс трябва да се усвоява така, както е решил министър-председателят в движение от колата. Това води, естествено, до некачествено строителство, но темата е дълга и няма да ни стигне този дебат да я завършим. Това, което виждаме, е, че едно държавно дружество с 40 работници и 20 счетоводители, превърнало се в хъб хъб за разпределение на държавен ресурс – просто преразпределя в близък кръг фирми до властта. Нищо повече, нищо по-малко и това не може по никакъв начин да бъде оправдано. Същите примери имаме и в здравеопазването, в частните болници, в заплащането на лекарства – без обществени поръчки, търгове и конкурси. Това се превръща в емблема за Вашето управление, начин на работа. Инхаус възлагането беше изключение, което Вие превърнахте в правило, и въведохте инхаус, ама по гербаджийски. За съжаление, колеги, ако трябваше да оприлича този метод на работа, бих казал, че работите като комунисти, но поне онези строяха качествено, а Вие строите и некачествено. Вие сте като комунисти, но от „Алиекспрес“. Благодаря, господин Божанков. Реплики има ли? Господин Генов, имате думата. Господин Председателстващ, уважаеми колеги! Слушах много внимателно господин Иванов. Той каза, че по линия на изключението от законодателството е създаден един работещ механизъм. Този работещ механизъм намирисва повече на механизъм за генериране на корупция, господин Говорим за прозрачност. Ще Ви дам примери. Вижте едно държавно предприятие „Монтажи“, което трябваше да се занимава с язовирите. Наскоро не съм проверявал, но не си беше публикувало финансовия отчет в името на тази прозрачност, която прокламирате тук от тази трибуна. Другият тежък пример е с автомагистралите. Колегата каза, че има 40 технически лица и 20 счетоводители. За какво са му тези 20 счетоводители? Явно да осчетоводяват работата на тези фирми, които уж работят като подизпълнители, на тези доставчици, които доставят материалите – пак заобикаляйки закона. Може би Ви се виждат 90%

че тяхната дейност трябва да е 90% за дейността, за която са създадени. Вие казахте, че тук има неясна дефиниция, неясна формулировка на това, което се предлага. Аз мисля, че това кореспондира със съществуващото законодателство досега. И няма нищо неясно. По отношение на магистрала „Тракия“.

Това може би не си го спомняте. Върнете се назад да видите тази пепел как отиде в основата на пътя. Агенция „Пътища“ много пъти е правила експертизи. Беше докарана специална машина от чужбина, която да измери в тампери твърдостта и носимостта на пътното легло. Доказа се, че тези участъци са компрометирани. Не е важно сега да си прехвърляме кой кога е правил това нещо, за да ходи този колега по студиата с тази пепел, предполагам, че не е направена по негово време или след това. Тук спорът е друг. Казахте: за прозрачността и за контрола има държавни органи. Именно затова БСП сме информирали и сигнализирали Сметната палата да включи в своята програма за догодина, понеже тя работи планово и за да стигне до нещо, стига след две-три години, да включи в извънредната си програма за следващата година един одит на автомагистрали, за да лъсне цялата истина как в годините тези 3 милиарда и 200, които са влезли в този хъб, както каза колегата – ще го цитирам, тези пари как, при кого и къде отиват. Замислете се, че наистина ние не търсим частен интерес с тази препоръка. Може Вие по-добре да знаете фирмите, които покриват тези изисквания, защото казахте, че можело да има някоя частна фирма, тези фирми ги вижте в поръчките около автомагистралите как са навързани и да видите какво се случва. Най-важното е контролът на качеството. По този начин след като оставяме една фирма, която усвоява средствата, тя да контролира своето качество и да отговаря за него, аз мисля, че това не е коректно и за в бъдеще ще има доста такива примери. Само ще Ви напомня Своге една тъжна, трагична случка. Ще Ви напомня Цариградското море – изходът на София, ако си го спомняте, така казваха. Така че поразсъждавайте малко и наистина подкрепете това предложение. Благодаря.

уважаеми колеги народни представители! Както правилно забеляза господин Иванов в своето изказване по темата, последователна политическа позиция на че обществени проекти, работа в полза на обществото, почистване на общини, създаване на пътища, магистрали, виадукти и така е хубаво да се извършва от държавни предприятия. Смятаме така, защото мислим, че от данъците на хората, от данъците на българите, от данъците на европейците

като за това се плаща труд, материали и амортизация и нищо повече. Казах: не смятаме, че някой трябва да печели, още по-малко смятаме, че някой трябва да краде. За съжаление обаче Вие тази добра идея успяхте да я опорочите в последните години точно с тази вратичка в Закона за обществените поръчки. И както казаха колеги, които се изказаха преди мен: Вие направихте изключението правило и чрез това правило присвоявате огромни средства. Пълнят се нечии чекмеджета, колеги. Това не го казвам, за да Ви обиждам. Това е самата истина и Вие много добре го осъзнавате. Осъзнават го и българските граждани. Ние сме точно против това. Поради това и свързано с нашата идея, че основната дейност по изграждането на пътища, както говорим в момента, трябва да се извършва от държавното предприятие. Точно заради това ние предлагаме 90% от дейностите, свързани с това изграждане, да се извършват от самото дружество, на което е възложена тази работа. Оставяме 10% за дейности, които които не е рентабилно да се поддържат от държавните предприятия. И затова оставяме за тези 10% да има възможност да се наеме външна услуга. И мога да Ви дам пример, тъй като говорим за пътища. При изграждането на пътища е необходимо да се извършват взривни работи, което е специфична работа и може да се наеме външен изпълнител, за да извърши тази взривна работа. Но, колеги, не може „Автомагистрали“, както казаха и преди мен колегите, с бюджет около 4 млрд. със задача да построи 250 км магистрала „Хемус“, да я дострои и още ред други задачи по поддръжка на пътната инфраструктура, виадукти и така нататък да разполага с 3 валяка, 9 инженери, 41 работници и 20 счетоводители. Очевидно е от наличието на тези 20 счетоводители, че фирмата е по-скоро не строителна, а счетоводна и чрез счетоводни операции се източва по най-различни начини и парите отиват не за строителство, а както казах – за пълнене на нечии чекмеджета. Същото е и с това, което казаха преди мен колеги, с „Монтажи“. Когато бяха наводненията в Мизия и проблемите с язовирите, тук за създаването на държавно предприятие, което да изгражда язовирите. След това допълнително Министерският съвет с постановление два пъти им отпускаше допълнително по още 13 – 15 млн. за да довършват някакви стени. Какво имаме на практика? Нито една построена и завършена стена досега. Става въпрос вече за три години. В същото време близо 600 млн. лв. – пари на българските данъкоплатци, никой не знае къде са. това дружество това му е ролята. В същото време общинските фирми, защото споменах и тях, да Ви дам пример – ето в София общинска фирма за поддържане на чистотата за София няма един камион, с който да вози боклука. Какво прави? Получава пари от общинския бюджет и чрез превъзлагане, чрез наемане на камиони извършва тази дейност. Там има всичко на всичко пак само счетоводители.

Това е истината и затова Ви призоваваме да подкрепите нашето предложение, за да може наистина тези дружества да влязат в своите ангажименти.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Колеги отляво, аз не знам с какво самочувствие излизате и за пореден път се опитвате да подкопаете усилията на правителството през последните години да развие толкова съществена част от нашия обществено-икономически живот, а именно развитието на нашата пътна инфраструктура. Колегата Иванов преди малко Ви спомена за едни отминали години, когато Вие управлявахте, оставихте една магистрала „Люлин“, спомням си много добре – няколко пъти откривахте първа копка, оставихте една голяма буца пръст и това беше. Споменът за това как, виждате ли, по времето на комунизма колко се строяло. Да, Тодор Живков е направил магистрала до Ботевград. И аз си спомням като дете и като студент след това как пътувах до Бургас 7 – 8 часа. 8 часа. И от Чирпан нататък като тръгнеш, имаше задръствания. И аз не виждам с какво самочувствие Вие излизате и говорите за това, че бихте се справили по-добре. Честно да Ви кажа: не Ви вярвам! И не Ви вярвам, не защото просто сме опоненти, ами защото много добре си спомняме какво сте оставили Вие след Вас. Според мен проблемът е, че много Ви е яд, че за 10 години България от една изостанала държава в това отношение започва да прилича на една сравнително добре развита европейска държава.

Що се касае до автомагистралите, мога да Ви дам и други такива примери, но не искам, няма нужда. Що се касае до Вашето предложение, колеги, ако поне малко си направите труда да видите как е в другите държави, които цитираме обикновено и търсим пример от тях, Вие ще установите, че много от тях имат подобни държавни дружества. И често се възлагат точно такива големи инфраструктурни обекти, и то от национално значение точно по този начин. начин. Ще Ви дам един знаков пример, за да Ви убедя: дори тунелът под Монблан е точно по този начин направен – на френска компания, на френско държавно дружество, 100% държавно дружество, което изгражда този тунел. И аз мисля, че всеки от нас, който е успял да мине по него, вижда за какво съоръжение става въпрос. „Автомагистрали“ всъщност какво правят? Те правят два основни инфраструктурни обекта от жизнено значение, които трябва да се случат много преди годините назад. Ние говорим за икономика, за бизнес, за доходи. Много обичаме, когато има бюджет тук само: дайте, дайте пари да даваме. Ама то, за да се дадат пари, трябва да има икономика, трябва да има бизнес. Е, как сега ще излезнете пред хората, които живеят в северната част на България, и ще им казваме и ще им казваме как ще им увеличаваме доходите, без да има добра инфраструктура – било то магистрали, било то железопътна инфраструктура, било всяка друга инфраструктура, която може да породи бизнес и икономика. „Автомагистрали“ какво правят? Те правят основните два такива обекта. Това са Видин – Монтана – Враца, едната магистрала. И другата е магистрала „Хемус“. И ангажиментът на правителството е до 2024 г. магистрала „Хемус“ да бъде завършена. Разбира се, че в този начин, който е законен, защото не Ви е коректно изказването, напротив държавата и „Автомагистрали“ изпълняват точно така, както е възложен и регламентиран в Закона. Некоректно казвате, че незаконно са раздавани пари на „Автомагистрали“, което не е вярно. Всъщност „Автомагистрали“, дружество със 100% участие, изпълнява тези два много сериозни инфраструктурни обекта, които трябва да станат в много кратък срок, ако искаме изобщо Северна България да заприлича наистина както е южната част. Защото една от причините да не е толкова развита е, защото няма добра инфраструктура.

Това не е нещо по-различно. Проверете и в другите държави по какъв начин е. Всяка една държава винаги има такива дружества – дали са 100% държавно участие, или под някаква друга форма, но държавата има контрол върху такива дружества точно поради тази причина – за да може да им възлага такива сериозни обекти от национално значение. За всичко останало съм съгласен, че трябва да има обществени поръчки и те се изпълняват както по отношение на поддръжката на републиканската инфраструктура, така и за всяко друго нещо. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Затова, колеги, недейте, защото точно по тази тема Вие нямате много право да говорите.

Вашите, и нашите на България партньори и през океана. Сигурно Ви завиждат и от Европейския съюз, от Европейската комисия, в чиито всички доклади се казва, че корупцията в България има апокалиптични размери, застрашаващи държавността размери. И през океана, и в Европа го твърдят! Сигурно и те Ви завиждат по някакъв начин. Сигурно Ви завижда и Българската стопанска камара, която тук преди малко цитирах за корупционните схеми точно за строителството на магистралите, на Вашите магистрали. Сигурно Ви завижда и целият български народ, който измисля анекдоти за Вашите магистрали и как се краде оттам. Това е практиката в България и Вие много добре го знаете. И затова не искате да приемете това наше предложение,

Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Ненков, за мен Вие счупихте „наглометъра“. Десет години управлявате, десет години раздавате тези поръчки. Да, нашата идея беше прекрасна, подкрепихме това нещо, но когато една идея и едно изключение от Закона се превърне във врата в полето, трябва да се вземат мерки и когато се опорочи този член и този начин на възлагане, мисля, че трябва ние, като законодатели и като отговорни пред българските граждани, да поставим законодателни механизми, които да стигнат дотам, че да не се позволява злоупотреба и генериране на корупция. Хайде да не се подиграваме с паметта на жертвите, които са загинали при тежки пътни произшествия, когато това е станало по вина на пътната настилка – имаме такива примери, не искам сега да ги цитирам и да си го спомняме. В крайна сметка

Да, именно затова аз спестих доста примери и го казах, като го доуточних. Това трябва да бъде резултатът. Проверката, която направи Сметната палата, и наистина, ако я направи коректно и по правилата, там ще лъсне истината, защото преди малко Вие твърдяхте, че всичко е законно, а цялата българска общественост е с впечатление, че точно там са незаконните неща и че точно там се генерира корупция. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ненков, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже в няколко от изказванията тук беше засегната и темата доколко има политическа памет – няма да се връщам назад, но бих искал да напомня, че това предложение не касае само сектора за пътното строителство, а по принцип инхаусът в България. през 2014 – 2015 г. правителството на Орешарски, когато много от министрите тогава искаха и настояваха точно този инхаус да бъде масова практика в техните ресори. Но пък също така си спомням един колега, който беше министър по това време и ходеше през месец да се отчита писмено пред Брюксел за неговите обществени поръчки в сферата, която управляваше и в която имаше нонстоп нарушения, и нарушения, и нарушения, и спряха всичките проекти.

самата зала – въвеждането на инхаус беше по желание на редица правителства, включително и на БСП, поради простата причина, че те са принципали на много, много компании. Примерно министърът на икономиката е принципал на над 2000 предприятия. И винаги на опозицията, която и да е тя, първият въпрос към министъра е: как поддържате тези предприятия, защо средствата от бюджета не отиват в предприятията, които са от ареала на министъра? Така че просто се изумявам на моменти от злоупотребата с темата. А към Вас – бих искал да Ви обърна внимание, че предложението, което касае, не е само за строителството. Искат да преустановят цялата практика на инхаус, която касае не само строителството, касае и социалните услуги, касае и здравеопазването, касае и много, много други сектори, и много работни места, които искат да бъдат отнети. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Гаджев. Дуплика – господин Ненков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! А когато има обществени поръчки, няма корупция ли?!

има си разследващи органи и тези органи са тези, които трябва да установят дали има корупция, дали няма, има ли злоупотреби или няма? Няма как да се бием в гърдите и да кажем, че навсякъде всичко е прекрасно. Няма такива! Но аз всъщност разбирам къде е големият проблем, къде е заровено кучето, както се казва. Господин Попов в неговата реплика каза: Вашите магистрали. Ето това е големият проблем. Те не са наши, ние не сме казвали, че са нашите магистрали, това са магистрали и инфраструктурни обекти, било то жп, било то автомагистрали те са за хората, те са за това да може да се развива бизнеса, да има повече работни места, да има по високи доходи. А не тук лицемерно, когато дойде време, както преди малко споменах, за бюджета, едни милиарди, дето ги нямаме, дето не са изкарани, ние да ги раздаваме, без да сме си направили преди това труда да направим необходимите условия тези приходи да дойдат. Ето това е истината и нищо друго! И докато считате, че са нашите или Вашите магистрали – точно затова Ви казвам, че Ви е яд, точно поради тази причина. Вие не считате, че това са нашите, обаче хората го оценяват, хората го оценяват. Ние, и съм убеден в това нещо, просто трябва не с тези темпове, с още по-високи, по-бързи темпове да направим така, че Северна България да бъде едно добро място за бизнес и икономика, за да има такова развитие, което заслужава. Всичко останало е едно голямо лицемерие. Благодаря, господин Ненков. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона. Гласували

неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

въздържали се 10. Предложението не е прието. Колеги, обявявам 30 минути прекъсване.